Колеги, продължаваме заседанието.

Гласувахме два от законопроектите, остават още два. Предстои гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията № 47-254-01-78, внесен от Александър Дунчев

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 47 254 01 77, внесен от Владислав

внесен от Министерския съвет на 26 юли 2022 г. На извънредно заседание, проведено на 27 юли 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа

Законопроектът беше представен от господин Яйджиев. Целта на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между Правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка е да се осигури основата за сътрудничество с Европейската инвестиционна банка по Европейските фондове за програмен период 2021 – 2027 г. Съгласно Меморандума подкрепата за проекти ще бъде осъществявана от Европейската инвестиционна банка въз основа на индивидуални споразумения, които ще бъдат подписани с бенефициенти и/или управляващи органи/органи по Европейските фондове. Потенциалните сфери, в които Европейската инвестиционна банка ще осигурява техническа помощ, са: подкрепа за изпълнение на проекти; развитие на институционален капацитет; подкрепа за разработване на секторни стратегически документи. Меморандумът е одобрен с решение на Министерския съвет на 13 юли 2022 г. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 15 народни представители, 1 „против” и без „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на Европейския съюз между правителството на Република България и

ще представи ли някой? Тя не е водеща, така че може и без доклад. Предлагам Предлагам да ускорим темпото, защото доста работа ни чака днес.

между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, № 47-202-02-23, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2022 г. Законопроектът беше представен от господин Ивайло Яйджиев – заместник-министър на финансите. В заседанието взе участие и господин Иван Иванов – директор на Централно координационно звено към администрацията на Министерския съвет. Проектът на закон цели да се осигури основата за сътрудничество с Европейската инвестиционна банка по Европейските фондове за програмен период 2021 – 2027 г. След подписване на Меморандума с Европейската инвестиционна банка ще могат да бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ въз основа на образец на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти с Европейската инвестиционна банка, който е приложение към Меморандума. В Меморандума, предложен за одобрение с настоящия проект на Решение на Министерския съвет, са обобщени потенциалните сфери, в които Европейската инвестиционна банка ще осигурява техническа помощ, а именно: подкрепа за изпълнение на проекти; развитие на институционален капацитет; подкрепа за разработване на секторни стратегически документи. Меморандумът за разбирателство относно подкрепа за проекти на Европейския съюз между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка е одобрен като основа за водене на преговори от Министерския съвет на 6 юли 2022 г. и е подписан за правителството на Република България от заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите и за Европейската инвестиционна банка – от вицепрезидента на на 7 юли 2022 г. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по въпросите на Европейския съюз предлага, с 13 гласа за и 1 глас против, на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на Европейския съюз между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, №

Подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на Европейския съюз между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, № 47-202-02-23, внесен

за разбирателство относно подкрепа за проекти на Европейския съюз между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, № 47 202-02-23, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2022 г., да бъде приет и на второ гласуване в днешното пленарно заседание. Благодаря. Благодаря, господин Каримански. Подлагам на гласуване предложението на господин Каримански Законопроектът да се гледа на второ четене сега. Гласували

„Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на Европейския съюз между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка. Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на Европейския съюз между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписан на 7 юли 2022 г. Заключителна разпоредба. Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Благодаря. Откривам дискусия по Законопроекта. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване на Законопроекта наименованието на Законопроекта, член единствен, наименованието на подразделението и параграф единствен. Гласували

Първо бих искал да направя процедура за допуск. Моля на основание чл. 43, ал. 2 да бъдат допуснати в залата господин Ивайло Яйджиев – заместник-министър на финансите, и

Моля да поканите Ивайло Яйджиев и Иван Иванов в залата. А Вие, господин Сабрутев, имате думата, за да представите Доклада на Комисията по бюджет и финанси. Благодаря, господин Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и подкрепа между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 47-202-02-24, внесен от Министерския съвет на 26 юли 2022 г. На извънредно заседание, проведено на 27 юли 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха Ивайло Яйджиев – заместник-министър на финансите, и Иван Иванов – директор звено“ в Министерския съвет. Законопроектът беше представен от господин Ивайло Яйджиев, заместник-министър на финансите. Ратифицирането на Рамковото споразумение осигурява основата за сътрудничество с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) по европейските фондове, включително Плана за възстановяване и устойчивост, за програмен период 2021 – 2027 г. Рамковото споразумение е одобрено като основа за водене на преговори от Министерския съвет на 13 юли тази година.

След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: 15 гласа „за“, 1 глас „против“ и 0 гласа „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение

Благодаря, господин Сабрутев. Доклад на Комисията по въпросите на Европейския съюз? Заповядайте да го представите. „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и подкрепа между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 47-202-02-24, внесен от Министерския съвет на 26 юли 2022 г. На съвместно заседание с Комисията по бюджет и финанси, проведено на 27 юли 2022 г., Комисията по въпросите на Европейския съюз разгледа Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка,

внесен от Министерския съвет на 15 юли 2022 г. Законопроектът беше представен от господин Ивайло Яйджиев – заместник-министър на финансите. В заседанието взе участие и господин Иван Иванов – директор на към администрацията на Министерския съвет. Целта на Рамковото споразумение е да се осигури основата за сътрудничество с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) по Европейските фондове за програмен период 2021 – 2027 г.

въз основа на образец на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги с МБВР, който е приложение към Рамковото споразумение. Съгласно Рамковото споразумение МБВР се очаква да бъде предоставяна подкрепа за осъществяване на структурните реформи в България и за осъществяване на ефективно и ефикасно управление на средствата от ЕС за програмен период 2021 – 2027 г., така че да допринесат максимално за развитието на страната. Съгласно Законопроекта се предвижда подкрепата за проекти да бъде осъществявана от МБВР въз основа на индивидуални споразумения, които ще бъдат подписани с публични органи, които инициират или изпълняват проекти, финансирани от Европейските фондове. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по въпросите на Европейския съюз предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

Благодаря, госпожо Симеонова. Откривам дискусия по Законопроекта. Закривам дискусията и подлагам на гласуване на първо четене Законопроект за ратифициране на рамковото споразумение за партньорство и подкрепа между правителството на Република България и

Благодаря, господин Председател. На основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам така приетият на първо гласуване Законопроект за ратифициране на рамковото споразумение между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

предложение. Гласували 133 народни представители: за 125, против 8, въздържали се няма. Предложението е прието. Заповядайте, господин Сабрутев, да представите Законопроекта за второ четене.

Член единствен. Ратифицира Рамковото споразумение за партньорство и подкрепа между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 21 юли 2022 г. Заключителна разпоредба. Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Сабрутев. Откривам дискусия по Законопроекта. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване на Законопроекта на второ четене. Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта, член единствен, наименованието на подразделението и параграф единствен. Гласували

режим на гласуване. Гласували 132 народни представители: за 124, против 8, въздържали се няма. Предложението е прието.

внесен от Петър Василев Кьосев и група народни представители на 15 юни 2022 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието: господин Борислав Ганчев – заместник-министър, и госпожа Галина Димитрова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателството“, от Министерството на иновациите и растежа: госпожа Полина Гочева – старши юрисконсулт в дирекция „Правна“, от Висшия адвокатски съвет: професор д.ю.н. Ангел Калайджиев – член, от Агенцията по вписванията: госпожа Даниела Митева – изпълнителен директор, и от BESCO – Българската стартъп асоциация: господин Добромир Иванов и господин Недялко Дервенков изпълнителни директори, и господин Виктор Токушев – член на Управителния съвет. От името на вносителя Законопроектът беше представен от народния представител Петър Кьосев, който посочи, че с него се цели да се модернизира действащата нормативна уредба на търговските дружества в Република България и да отговори на спецификите на иновативните и ориентирани към растеж стартъп компании. С него се въвежда нов правен институт на дружество с променлив капитал, за което не е предвиден минимален размер. Предвижда се създаването на глава в Търговския закон, която да уреди общите разпоредби на дружеството, чийто капитал не подлежи на вписване в Търговския регистър. Развити са основните изисквания при отчитането на капитала и дружествените дялове, като се акцентира върху свободата при договарянето между съдружниците. Законодателната инициатива предвижда възможността дружеството да може да придобива собствените си дялове. Уреждат се правата и задълженията на съдружниците, включително задължението за личен принос към дружеството, правото на глас в общото събрание и неговото свикване, като се допуска присъствено, неприсъствено, както и осъществено чрез електронни средства участие на съдружниците в общото събрание. Регламентира се дейността на управителния съвет или управителя, като и в двата случая се допуска това да бъде и юридическо лице, включително натоварено с правомощия да представлява дружеството. Уреждат се правилата при преобразуване и прекратяване на дружеството с променлив капитал, както и прехвърлянето и наследяването на дружествените дялове. Законопроектът дава възможност за въвеждане в устава на дружеството на специфични механизми като правото на привличане, правото на предимство, правото на присъединяване, възможност за сключване на договори за конвертируем заем, улеснено прехвърляне на дружествени дялове и други условия. С него се цели намаляване на първоначалните разходи по регистриране и управление, улесняване на възможностите за привличане на висококвалифицирани служители и автономност при определянето на броя, състава, функционирането и компетентността на органите на управление. Със Законопроекта се очаква намаляване на административната тежест, гъвкавост и достъпност при създаването и управлението на малки стартъп компании, което ще допринесе за подобряване на инвестиционния климат. В подкрепа на Законопроекта са

ЕООД. В становищата се изразява подкрепа към Законопроекта, като се посочва, че въвеждането на правната фигура на дружество с променлив капитал дава възможност за решаването на важни предизвикателства, като възможността за издаване на опции на служители, гъвкаво управление и регламентирани отношения между предприемача и инвеститора. Посочва се, че новата дружествена форма ще допринесе за по-силен инвеститорски интерес и ще повиши конкурентността на българския бизнес. Постъпили са писмени становища от Министерството на иновациите и растежа, Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията. От Министерството на иновациите и растежа подкрепят Законопроекта и посочват, че предлаганата правна форма представлява модернизация и актуализация на нормативната уредба, която отразява необходимостта от уреждане на обществените отношения, свързани със стимулиране на предприемаческата дейност. В становището се правят конкретни предложения за прецизиране на разпоредби от Законопроекта. Министерството на правосъдието подкрепя по принцип създаването на новия вид търговско дружество. Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията изразяват необходимостта от отлагане на влизането в сила на разпоредбите и уреждането на подходящ срок, за да може да се актуализират подзаконовите нормативни актове, уреждащи търговската регистрация. В становищата са отправени конкретни препоръки за прецизиране и детайлизиране на уредбата. Дискутира се систематичното място на нормите, кръгът от лицата, които могат да бъдат учредители и управители, необходимата форма за прехвърляне на дружествени дялове, осигуряването на публичност на запора и залога върху дружествен дял, както и неговата противопоставимост на трети лица.

които се обединиха около становището за подкрепа на внесения законопроект. Господин Ганчев отбеляза, че в представеното писмено становище на Министерството на правосъдието са отразени всички предложения за правно-технически редакции на предложените разпоредби. Госпожа Гочева посочи, че предложеният законопроект е важен от гледна точка на Плана за възстановяване и устойчивост. Висшият адвокатски съвет подкрепя Законопроекта, като акцентира върху детайлната уредба, която се предлага. Той заяви подкрепа за възприетия подход за максимална свобода на уреждане на вътрешните отношения в дружествата с диспозитивни норми. Госпожа Митева отбеляза, че е необходимо да се предвиди определен срок за технологичното обезпечаване на Търговския регистър. В обсъждането на Законопроекта взе участие народният представител Петър Петров, който заяви, че приветства вносителите на Законопроекта, предвид предложените промени, и допълни, че с него се премахва една съществена трудност за бизнеса. Той отбеляза, че е необходимо да се направят промени, които да позволят максималното приложение на този вид дружество в практиката. След проведеното обсъждане Комисията по конституционни и правни въпроси с 13 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон,

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 47-254-01-70, внесен от Петър Кьосев и група народни представители на 15 юни 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 27 юли 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон. Със Законопроекта, представен от народния представител Александър Ракшиев, се създава правна рамка, съответстваща на нуждите на иновативните и базирани на знания малки компании, разработващи и внедряващи продукти и услуги с висока добавена стойност, чрез въвеждането на дружество с променлив капитал. То ще се базира на принципа на договорната свобода при определяне на структурата, компетентността и функционирането на органите на управление на дружеството, съответно при определяне на отношенията между съдружниците, ползвайки се от финансовата възможност на акционерните дружества. Капиталът на дружеството не подлежи на вписване в Търговския регистър и поради това е определен като „променлив“. Изрично е предвидено, че това ще е правна форма, подходяща за реализиране на предприемачески проекти, доколкото в тази форма могат да съществуват само микро- и малки предприятия. Посочено е минималното съдържание на дружествения договор и минимален набор от права и задължения на съдружниците, които могат да бъдат доразвити в дружествения договор. Писмени становища, изразяващи принципна подкрепа на Законопроекта,

В хода на дискусията народните представители от парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и на „Демократична България“ изразиха становища в подкрепа на Законопроекта. Те изтъкнаха, че създаването на този вид търговско дружество ще доведе до насърчаване на предприемаческата дейност чрез улесняване на възможността за привличане на инвестиции и набиране на капитал, намаляване на разходите по регистрация и на административната тежест при управлението му. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“

на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 47-254-01-70, внесен от Петър Кьосев и група народни представители на 15 юни 2022 г.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да направя процедура обсъждането и гласуването на Законопроекта, който разглеждаме в момента, да стане след точка осма, която е в Програмата Благодаря, господин Митев. Аз не съм убеден, че е необходимо, но все пак предлагам да гласуваме това малко разместване, защото има нужда от някои допълнителни уточнения по Законопроекта. Да не даваме излишно почивки просто да използваме времето, през което колегите да уточнят текстовете, за да отхвърлим и другите точки от дневния ред. Моля, режим на гласуване по така направеното предложение.

Ако бъде прието предложението, ще продължим със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. На основание чл. 43, ал. 2, изречение първо от ПОДНС моля да бъде допуснат в пленарната зала доцент доктор Любомир Бакаливанов – заместник-министър на здравеопазването. Моля, режим на гласуване по така направеното процедурно предложение за допуск.

за допуск. Гласували 93 народни представители: за 82, против 7, въздържали се 4. Предложението е прието. Моля да поканите заместник-министъра. А Вие продължете с Доклада, господин Пенев. Деница Евгениева Сачева на 27 юли 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 27 юли 2022 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 47-254-01-115, внесен от Десислава Вълчева Атанасова, Костадин Георгиев Ангелов и Деница Евгениева Сачева на 27 юли 2022 г. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доцент доктор Любомир Бакаливанов и представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. и дейността на Народното събрание Комисията по здравеопазването, преди да обсъди Законопроекта по същество, извърши проверка и установи, че той отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на ПОДНС. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от професор доктор Костадин Ангелов, който информира народните представители, че с предлаганите нормативни промени се цели предотвратяването на масовото разпространение и употреба от непълнолетни лица на диазотен оксид, известен като „райски газ“, който се продава свободно и легално и е особено актуален сред непълнолетните. Те се снабдяват с пълнителите с райски газ с различни аромати, като след това със специална помпа изкарват от устройствата самия газ и го вдишват. Професор Ангелов поясни, че употребата на райски газ системно и безпрепятствено се практикува в дискотеки и клубове, а водещи лекари – педиатри, изразяват мнение, че той е изключително опасен особено когато се използва в комбинация с други вещества, наркотици или алкохол. Основната опасност е, че райският газ създава нереална нереална представа за действителността, като след неговата употреба има рискове за изпълнение на рутинни действия – ходене, качване на стълби и други. Има опасност от халюцинации и изпадане в психоза, дори води и до стимул за самоубийство. Според наличните данни употребата води до състояние на силен световъртеж, гадене и повръщане. Особено при децата райският газ влияе върху имунната система и може да доведе до остър недостиг на кислород към органите. Съобщава се за случаи на изтръпване и частична парализа на крайниците, като има данни за диагностицирани с аксонална полиневропатия, както и с дегенерация на гръбначния стълб. Следва да се има предвид, че лицата, които са го употребили, са опасни не само за себе си, но и за околните. Употребата на райски газ води до пристрастяване и отваря вратите за още по-тежки наркотици. Във връзка със Законопроекта се предлага създаването на национални програми за недопускане продажбата на деца и употребата от тях на диазотен оксид (райски газ), изготвени от министъра на здравеопазването, включващи широко обществени информационни кампании. Предлага се общините също да приемат и изпълняват общински регионални програми и мерки за недопускане продажбата и употребата на диазотен оксид. Нормативните промени предвиждат забрана на продажбата на диазотен оксид и пълнители с него, включително и онлайн, на лица под 18 години, на територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици и лечебните заведения, на спортни прояви, организирани за деца и ученици, на обществени мероприятия, организирани за деца и ученици, и в закритите обществени места. Забранява се и употребата на диазотен оксид на прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца, площадките за игра, на които са организирани мероприятия за деца и ученици, както и в закритите обществени места. Предлага се и въвеждането на административно-наказателна разпоредба при нарушение на горепосочените забрани, а именно глоба за физическите лица от 800 до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 1500 до 3000 лв., а когато нарушението е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице се налага имуществена санкция от 3000 до 6000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 5000 до 12 000 лв. Със Заключителните разпоредби се правят и съответните изменения и допълнения в Закона за закрила на детето, като в чл. 5б, ал. 4 се урежда забрана на употребата на диазотен оксид от деца.

На основание чл. 73, ал. 10 от ПОДНС на заседанието се проведе публично обсъждане с участието на представители на съсловните и пациентските организации, които са предоставили писмени становища по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Колеги, изключително шумно е в залата. Този фон от шум, мисля, че е много вреден за здравето. Нека не си го причиняваме. Продължете господин Пенев. ДОКЛАДЧИК МИЛКО ПЕНЕВ: Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, Българската асоциация на зъботехниците и Националната пациентска организация подкрепят Законопроекта, тъй като той отговаря напълно на фактическата обстановка и ще спомогне за опазването живота и здравето на българските деца. Всички организации се обединяват около становището, че предлаганите нормативни промени трябва да бъдат приети във възможно най-кратки срокове. Становището на Министерството на здравеопазването беше представено от доцент доктор Любомир Бакаливанов, който изрази принципна подкрепа за предлаганите нормативни промени. Той обърна внимание, че въвеждането на забрана за продажбата, включително и онлайн, и употребата от деца на диазотен оксид е достатъчно за постигане целите на законодателната инициатива, а именно намаляване на рисковете за здравето на непълнолетните лица, като подчерта, че предложените промени са извън приложното поле на чл. 53 от Закона за здравето и националните програми, чрез които се ограничава разпространението на рискови за човешкото здраве фактори. Доцент Бакаливанов поясни, че диазотният оксид се използва като анестетик и аналгетик в денталната медицина и хирургията, както и в хранителната индустрия като пропелентен газ и предвид това, така общо формулираната забрана за продажба на диазотен оксид в закритите обществени места би могло да възпрепятства снабдяването с диазотен оксид на професионалните потребители за осъществяване на тяхната дейност. В заключение доцент Бакаливанов отбеляза, че Министерството на здравеопазването подкрепя извършването на нормативните промени, целящи предотвратяване на масовото разпространение и употреба от непълнолетни лица на диазотен оксид изменения и допълнения в Закона за закрила на детето. Държавната агенция за закрила на детето и Омбудсманът на Република България подкрепят Законопроекта. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването поставиха конкретни въпроси във връзка с липсата на легално определение на „закрити обществени места“ и включването на лечебните заведения в обхвата на забраната. Народните представители се обединиха около становището, че законодателните промени са изключително навременни и необходими, поради което следва да бъдат приети във възможно най-кратки срокове. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 15, „против“ и „въздържал се“, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 47-254-01-115,

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами Преди да представя нашите мотиви, искам да благодаря на председателя на Комисията по здравеопазване доцент Тонев, на колегите от Комисията по здравеопазване, на всички парламентарни групи, които подкрепиха вчера Законопроекта. Предварително искам да кажа, че ще се съобразим с направените забележки вчера по време на първото четене и направените такива в становището на Министерството на здравеопазването и ние ще ги внесем като поправки между първо и второ четене на Законопроекта, така че всички да бъдат удовлетворени и да изпълним всички казани тези, за да обогатим нашия законопроект. Целта на Законопроекта на практика е да направим всичко възможно да прекратим употребата от непълнолетни лица на диазотен оксид, известен като райски газ. Излишно е да представям мотивите си, само ще кажа, че в много държави това е решено нормативно, където са предприели действия за неговата продажба. Така например в Ирландия е криминализирана продажбата на райски газ, датското правителство през 2020 г. след редица обезпокоителни инциденти е предприело пакет от мерки за ограничаване на продажбата на диазотен оксид на непълнолетни. От месец юни 2021 г. във Франция е забранена продажбата на диазотен оксид на непълнолетни, независимо от опаковката във всички магазини, публични места и интернет, заслугата за този законопроект, държа да кажа, че е на Омбудсмана на Република България – госпожа Диана Ковачева, която стартира законодателна инициатива със законопроекти, които да бъдат променени в Закона за закрила на детето, но ние считаме, че систематичното място на тези законодателни промени е в Закона за здравето, където се намират всички забрани за алкохола, тютюнопушенето, наркотиците. В нашия законопроект предвиждаме създаване на национални програми за недопускане продажбата на деца и употребата от тях на диазотен оксид – райски газ, изготвени от министъра на здравеопазването, включващи посочените по-горе широки информационни кампании. В допълнение се предлага общините да приемат и изпълняват общински регионални програми и мерки за недопускането на продажбата и употребата на райски газ. Създаваме в Закона за здравето нов чл. 54а, с който се забранява продажбата на диазотен оксид – райски газ и пълнители с него, включително и онлайн, на лица под 18 години на територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, лечебни заведения, на спортни прояви, организирани за деца и ученици, на обществени мероприятия, организирани за деца и ученици, в закритите обществени места. Забранява се употребата също на райски газ на прилежащи терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца, площадките за игра, на които са организирани мероприятия за деца и ученици, както и в закритите обществени места. Предвиждат се сериозни наказания за нарушения на чл. 54а, а именно: глоба на физически лица от 800 до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция от 3000 до 6000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 5000 до 12 000 лв. предлагаме и изменение в Закона за закрила на детето, като в чл. 5б, ал. 4 се забранява употребата на диазотен оксид – райски газ от деца. Благодаря на всички колеги, благодаря за подкрепата и се надявам днес да приемем Законопроекта и на второ четене. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ангелов. Откривам дискусия по Законопроекта. Има ли изказвания? Закривам дискусията и преминаваме към гласуване на така представения Законопроект на първо четене. Ще подложа на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 47-254-01-115, внесен от Десислава Атанасова, Костадин Ангелов и Деница Сачева,

Вижте колко бързо и оперативно върви работата днес. Заповядайте, господин Тонев. Заповядайте за процедура.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 Уважаеми господин Председател, на основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя процедурно предложение току-що приетият на първо гласуване Законопроект да бъде подложен на второ гласуване в едно заседание. Благодаря, господин Тонев. Подлагам на гласуване предложението.

1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „алкохол и недопускане“ се заменят с „алкохол, недопускане“ и след думата „вещества“ се добавя „както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски газ) от лица под 18 години“. 2. В ал. 2 думите „алкохол и недопускане“ се заменят с „алкохол, недопускане“ и след думата „вещества“ се добавя „както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски газ) от лица под 18 години“. 3. В ал. 3 думите „алкохол и недопускане“ се заменят с „алкохол, недопускане“ и след думата „вещества“ се добавя „както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски газ) от лица под 18 години“. години“. 4. В ал. 4 думите „алкохол и недопускане“ се заменят с „алкохол, недопускане“ и след думата „вещества“ се добавя „както и недопускане употребата на диазотен оксид (райски газ) от лица под 18 години“. § 2. Създава се чл. 54а: „Чл. 54а. Забранява се продажбата на диазотен оксид (райски газ) и пълнители с него, включително и онлайн: 1. на лица под 18 години; години; 2. на територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения; 3. на спортни прояви за лица, организирани за деца и ученици; 4. на обществени мероприятия, организирани за деца и ученици; 5.

2 и 3: „(2) Забранява се употребата на диазотен оксид (райски газ) на откритите обществени места по ал. 1, т. 1 – 3. (3) Забранява се употребата на диазотен оксид (райски газ) в закритите обществени места.“ места.“ § 4. В чл. 218 се създава ал. 2а: „(2а) Който наруши чл. 54а, се наказва с глоба от 800 до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението по чл. 54а е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция от 3000 до 6000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 5000 до 12 000 лв.“

с „изделия, изделия“, а накрая се добавя „диазотен оксид (райски газ)“. § 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник.“ Благодаря, господин Тонев. Откривам дискусия по Законопроекта. Заповядайте, господин Ангелов, за изказване.

На основание чл. 80, ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя следните редакционни предложения: т. 1 в § 2 в чл. 54а, т. 5 накрая да се добави „с изключение продажбата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост“; т. 2 в § 3 в чл. 56а, ал. 3 накрая да се добави „с изключение продажбата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост“. Предложенията ми са във връзка със становището на Министерството на здравеопазването и на изказванията на колегите народни представители в хода на дискусията по Законопроекта в Комисията по здравеопазване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ангелов. Има ли реплики към това изказване? Не виждам. За реплика? За изказване? Господин Тонев, за изказване имате думата.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 правя следното редакционно предложение: в § 2, в чл. 54а, т. 3 думите „за лица“ да отпаднат, като мотиви – с това предложение се отстранява техническа грешка в текста на вносителя, без да се променя смисълът на разпоредбата. Благодаря.

Има ли реплики? Вносителят е съгласен. Има ли други изказвания към този законопроект? Не виждам. Закривам дискусията и ще преминем към гласуване. Предлагам да направим така: първо ще направя три гласувания по така направените редакционни предложения и след това, ако няма възражения, всички параграфи заедно в цялост – едно гласуване. Подлагам на гласуване предложението на професор Ангелов по § 2 в чл. 54а, т. 5 да се добави „с изключение продажбата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост“. Гласували

промишленост“. Гласували 151 народни представители: за 150, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Подлагам на гласуване предложението на доцент Тонев в § 2,

Петко Салчев – управител на Националната здравноосигурителна каса, и доцент Васил Пандов – председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Каримански. Моля, режим на гласуване по процедурата за допуск.

внесен от Десислава Вълчева Атанасова и група народни представители на 28 юли 2022 г. На извънредно заседание, проведено на 29 юли, днес 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха професор доктор Петко Салчев – управител на Националната здравноосигурителна каса, и доцент Васил Пандов – председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Законопроектът беше представен от професор Костадин Ангелов. С него се предлага да се създаде в § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., ал. 6, съгласно която управителят на в срок до 10 август да определи еднократно, увеличен с еднаква числова стойност за всеки служител, нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на НЗОК, без да надхвърля максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен, смятан от 10 юли 2022 г., в рамките на разходите за персонал, предвидени по бюджета на НЗОК за 2022 г. Законопроектът запълва празнота

предвидени допълнителни 6 100,0 хил. лв. за разходи за персонал, включително и за допълнителни 100 щатни бройки за системата на НЗОК.

и контрол на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) за хора с увреждания. Предложената допълваща разпоредба урежда начина, реда и срока за увеличение на основните месечни заплати на служителите на НЗОК, във връзка с изпълнението на посочените по-горе нови дейности, без да оказва финансово въздействие върху бюджета на НЗОК. В писмените си становища Министерството на финансите и Националната здравноосигурителна каса подкрепят Законопроекта. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 15 народни представители, без „против“ и „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за бюджета

Закривам дискусията, тъй като няма желаещи за изказване, и преминаваме към гласуване. Изчаквам още десетина секунди. Моля, квесторите, да поканят колегите, които са пред вратите. Подлагам на гласуване Закон за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. сме в режим на гласуване.

внесен от Десислава Атанасова и група народни представители на 28 юли, да бъде приет и на второ гласуване в днешното пленарно заседание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Каримански. Подлагам на гласуване така направеното предложение.

Параграф единствен. В § 15 от Преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 6: (6) Управителят на Националната здравноосигурителна каса в срок до 10 август 2022 г. определя еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на Националната здравноосигурителна каса, увеличен с еднаква числова стойност за всеки служител, без да надхвърля максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен, смятан от 10 юли 2022 г.,

Колеги, няма да изневеря на принципите си и тъй като, ако си спомняте, само преди по-малко от месец аз и госпожа Митева внесохме един закон като народни представители за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, който нямаше финансови измерения. И тук, за съжаление, не виждам господин Крум Зарков, може би да е на консултации някъде, не знам, но не е в залата, за да види как гласуваха всички в залата за този законопроект, тъй като и там ставаше дума, че трябваше да се изправи една несправедливост в § 17, свързана с образованието. А, както знаем, висшето образование заслужаваше още по-рано да бъде дофинансирано, така както бяхме предвидили с госпожа Митева в този законопроект. Когато изменяме Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна и видяхме, че има такъв прецедент в миналото, а не само сега, както гласуваме, то е съставна част от Закона за държавния бюджет. И като съставна част би трябвало да означава само едно – че и Законът за държавния бюджет може да бъде променян по предложение на народен представител, когато не се касае до финансовите параметри, залегнали в бюджета, и няма разместване, което е съществено важно, вътре в държавния бюджет. И малко ми се струва някак си недотам искрено за част от колегите в залата, които тогава гласуваха против, а сега за този гласуват за. Но това е въпрос на лична чест. Благодаря Ви.

реплика, господин Матеев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Наистина извинете ме, но не мога да не взема реплика. Господин Каримански, противоконституционни са промени, предложени от народни представители, на Закона за държавния бюджет. Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса е съвсем различен закон. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Матеев. Други реплики има ли? Не Ви насърчавам – заповядайте за дуплика, господин Каримански. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Матеев! Ние не внасяме като народни представители Закон за държавния бюджет. Ние допълваме Закона за държавния бюджет. И казах точно това, което трябва да залегне и е залегнало и в този бюджет – че ние не променяме финансовите параметри, което е съществено важно. Но само да Ви кажа, че в Закона за държавния бюджет, вътре в съставните му части са и бюджетът на Националната здравноосигурителна каса. Е как, като променяте една съставна част, не променяте Закона за държавния бюджет?! Много странно каква логика се проявява тук. Не виждам да е юридическа. И нека да Ви напомня, че Вие не може да говорите от името на Конституционния съд. Вие не може да твърдите нещо, че е противоконституционно, защото Конституционният съд доказа на Вас какво правите противоконституционно. Благодаря Ви. Господин Каримански, опасявам се, че ако не спрем дотук размяната на реплики и отклоняването от темата, темата, ще стигнем до ситуация като вчерашната може би. Затова предлагам, ако няма други изказвания, да закрия дискусията. Закривам я и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта и параграф единствен. Докато гласуваме,

Докато гласуваме, да кажа, че към 11,30 часа ще дам почивка. Затова ще започнем следващия законопроект, да изчетем докладите и тогава може би да направим почивката. Гласували 124 народни представители: за 123, против няма, въздържал се 1. Законопроектът е приет и на второ четене.

гласуване Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-73, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители. Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-104, внесен от Настимир Ананиев, Богомил Петков и Юлия Иванова На извънредно заседание, проведено на 26 юли 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-73, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители на 16 юни 2022 г. и Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-104, внесен от Настимир Ананиев, Богомил Петков и Юлия Иванова на 19 юли 2022 г. На заседанието присъстваха господин Андрей Цеков – заместник-министър на финансите, господин Ивайло Стайков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, представители на Агенцията за обществени поръчки, на Камарата на строителите, на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. От името на вносителя Законопроектът, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители, бе представен от народния представител Зарко Маринов. Законопроектът предвижда ограничаване на инженеринга в строителството, като той се прилага за изграждане на обекти само в изрично определените от закона случаи. Това са изграждане на национални обекти, за които в страната не са налични познания и опит за тяхното проектиране или технология за тяхното изграждане, изграждане на общински обекти от трета, четвърта и пета категория със срок на изпълнение до една календарна година и строителна стойност до 120 хил. лв. без ДДС, както и при изграждане или възстановяване на обекти във връзка с отстраняване на последици от аварии, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства. Законопроектът, внесен от Настимир Ананиев, Богомил Петков и Юлия Иванова, бе представен от народния представител Настимир Ананиев. Законопроектът предвижда да бъде изработена методика, одобрена от Министерския съвет, въз основа на която да се извършва индексация на договорите за обществени поръчки. В резултат на инфлацията значително са увеличени цените на основни стоки и материали, в резултат на което редица фирми са в невъзможност да изпълняват договорите, сключени с държавата и общините, в резултат на което страната е изправена пред опасност да загуби значителни средства по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. В хода на дискусията изказалите се народни представители, както и представителите на Министерството на финансите, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Камарата на строителите, на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, подкрепиха Законопроекта, внесен от Настимир Ананиев, Богомил Петков и Юлия Иванова, като подчертаха необходимостта от неговото приемане. Становище в подкрепа на Законопроекта е предоставено в Комисията и от Националното сдружение на общините в В подкрепа на Законопроекта, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители, се изказаха народни представители от парламентарните групи на „Продължаваме Промяната“, „БСП за България“ и „Демократична България“, както и от представителите на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Народните представители от парламентарната група на ГЕРБ-СДС заявиха, че няма да подкрепят Законопроекта, като изложиха и съответните аргументи. Отрицателни становища по Законопроекта са предоставени в Комисията от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от Националното сдружение на общините в Република България и от Камарата на строителите в България. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление: - с 8 гласа 5 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-73, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители. С 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-104, внесен от Настимир Ананиев, Богомил Петков и Юлия Иванова.“ Благодаря, господин Петков. Има и доклади на Комисията по конституционни и правни въпроси. Заповядайте, господин Матеев. И двата доклада ли ще представите? Добре. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „На свое редовно заседание, проведено на 27 юли 2022 г., Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № Агенцията по обществени поръчки госпожа Галя Манасиева и представители на Националното сдружение на общините в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Законопроектът беше представен от народния представител Атанас Славов, който посочи, че с него се цели осигуряването на финансова независимост на проектанта и строителния надзор от строителя, като уточни, че действащото законодателство урежда дейностите по проектиране и упражняване на строителен контрол като част от процеса по строителството, въпреки че представляват различни по отговорност дейности. Предлага се прецизиране на случаите, в които инвестиционното проектиране и строителството могат да се изпълняват чрез инженеринг, за да се гарантира независимост между различните участници в строителния процес при реализиране на общински и държавни обекти. Народният представител отбеляза, че водещата роля на строителя като участник в обществени поръчки му дава преимущество пред проектанта и строителния надзор, и допълни, че чрез финансовата независимост на проектанта и на упражняващия строителен надзор По Законопроекта са постъпили писмени становища. Камарата на строителите в България и Националното сдружение на общините в България изразяват несъгласие към предложения проект на закон и посочват аргументи против приемането му. Отбелязва се, че предложенията противоречат на целите на Закона за обществените поръчки, и се отправят конкретни коментари към предложените текстове. Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране изцяло подкрепят Проекта на закон и изтъкват, че с приемането на предложенията ще се постигне ефективност при разходването на публични средства. Председателите на управителните съвети на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на архитектите в България заявиха, че подкрепят изцяло внесения законопроект и уточниха, че приложението на сега действащата уредба на инженеринга може да доведе до лошо изпълнение, тъй като проектантът се явява подизпълнител на строителя и в работата си ограничава своите решения до възможностите на строителя. Архитект Милков добави, че с инженеринга се обръща реда в инвестиционния процес, тъй като начело трябва да бъде инженерът или архитектът, след това строителят и накрая приемането на обекта от проектанта под формата на авторски надзор.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 с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-73, внесен от Ивайло Николаев Мирчев и група народни представители на 16 юни 2022 г.“ Доклад за първо гласуване: „На свое редовно заседание, проведено на 27 юли 2022 г., Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки,

Законопроектът беше представен от народния представител Богомил Петков, който посочи, че с него се цели преодоляване на инфлационния риск и посочи, че епидемичната обстановка, нарушените канали на доставка на суровини и военният конфликт между Руската

изпълнени и предстоящи дейности с предмет строителство, ремонт, реконструкция, модернизация, доставки и услуги. Предвижда се индексацията на цените по договорите да се извърши по методика, одобрена от Министерския съвет. Националното сдружение на общините в Република България подкрепя законодателната инициатива и посочва, че предлаганите промени са наложителни и ще допринесат за регулиране на правоотношенията в сектора на обществените поръчки. Камарата на строителите в България изразява своята пълна подкрепа към Законопроекта за допълнение на Закона за обществените поръчки, като отчита, че предложената уредба е необходима и навременна. В хода на общественото обсъждане взеха участие от Агенцията по обществени поръчки, Националното сдружение на общините в България, Камарата на инженерите в в инвестиционното проектиране и Камарата на архитектите в България. Участниците в дебата единодушно изразиха пълната си подкрепа към Законопроекта, като посочиха, че предложенията са наложителни. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по конституционни и правни въпроси с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 47-254-01-104, внесен от Настимир Ананиев, Богомил Петков и Юлия Иванова на 19 юли 2022 г.“ Благодаря, господин Матеев. Уважаеми колеги, ще дам почивка до 12,00 ч. В 12,00 ч. ще продължи колегата Мирослав Иванов, затова позволете ми няколко последни думи от тази трибуна и от мен. Първо, искам да Ви благодаря за съвместната работа в този мандат. Искам да пожелая на тези, които ще се кандидатират отново, успех в изборите. Тези, които няма да се кандидатират, успех в професионалното развитие. А на тези, които бъдат избрани и отново влязат в тази зала в следващия мандат на Народното събрание, нека да пренесат и позитивното, каквото безспорно имаше, но да не забравят и научените уроци. Благодаря Ви и хубаво лято!